**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, drugo čitanje, P.Z.E. br. 677,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 Uvodno će Prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministrice kulture gospodin Berislav Šipuš. Izvolite zamjeniče. **Šipuš, Berislav** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Sabora, dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara usklađuje se prije svega ovdje s Direktivom 2014/60 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. koji govori o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih iz državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe broj 1024/2012 Zakonom o koncesijama, Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju. Propisuje se i način provođena nadzora nad prometom pokretnom kulturnih dobara, znači fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i predmetima, upisuju se sada u upisnik koji vodi Ministarstvo kulture. I ovakav sustav praćenja također imaju i druge zemlje u Europskoj uniji primjerice Grčka, Francuska, Nizozemska, Italija. Produljuje se rok važenja odredbe kojom se i smanjuje broj obveznika plaćanja spomeničke rente koji je propisan inače člankom 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara do 31. prosinca 2015. godine. Nadalje, imamo brisanje odredbe kojom se temeljem potvrde nadležnog tijela o provedbi mjera zaštite može ostvariti pravo na naknadu radi ograničenja prava vlasništva s obzirom da se potvrdom ne može odlučit o navedenoj naknadi što je sukladno sudskoj praksi. Usklađuju se odredbe o davanju koncesija sa Zakonom o koncesijama te se produljuje vrijeme na koje se daje koncesija na kulturnom dobru. Prije je rok bio 50 godina, a sada je 99 godina. Uređuje se utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, to znači usklađenje sa Zakonom o gradnji. Uređuju se i utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnih dobra za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. To je također usklađivanje sa Zakonom o gradnji. Usklađuje se postupanje nadležnog tijela u slučaju kada investitor ili izvođač radova poduzme radnju ili zahvat na kulturnom dobru za koje je potrebna građevinska dozvola, a prethodno odobrenje ili potvrda glavnog projekta odnosno poduzme li radnju ili zahvat na kulturnom dobru protivno građevinskoj dozvoli, prethodnom odobrenju ili potvrđenom glavnom projektu. Uređuje se i postupanje nadležnost tijela ako nadzirana osoba ne postupi po rješenju inspektora. To je usklađenje sa Zakonom o upravnim sporovima. Propisuje se obveza upisa upisa u zemljišnu knjigu i katastar zemljišno-knjižnih svojstva kulturnoga dobra i zemljišno-knjižnih čestica unutar prostornih međa kulturnog dobra, tj. precizira se s obzirom na različito postupanje zemljišno-knjižnih odjela, a s obzirom da su neki zemljišno-knjiži odjeli upisivali svojstvo kulturnog dobra, a neki i nisu. Precizira se i dostava i način dostave rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra putem javne objave kada su drugi oblici dostave nemogući ili …. I tu se radi o preciziranju, znači da se precizira dostava i način dostave rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra s obzirom na nemogućnost osobne osobne dostave rješenja vlasnicima kulturnih dobara unutar kulturno-povijesne cjeline. Briše se odredba prema kojoj se temeljem potvrde nadležnog tijela o provedbi mjera zaštite može ostvariti pravo na naknadu radi ograničenja prava vlasništva s obzirom da se potvrdom ne može odlučiti o navedenoj naknadi što je i sukladnoj sudskoj praksi. Toliko, hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Jasen Mesić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministrice sa suradnikom gospodinom Jelić iz Pravne službe Ministarstva. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara čije smo prvo čitanje imali prilike raspraviti ovdje u ovoj sabornici u srpnju mjesecu. Tada je ako se sjećate krenuo ovakav prijedlog iz Ministarstva kulture da se ide po hitnoj proceduri u samo jednom čitanju. Dobro je da se tada prihvatio od strane Ministarstva kulture prijedlog da se ipak ide s ovim zakonom u dva čitanja zato što u ovom zakonu nisu unesene izmjene odredbi, samo one izmjene odredbi koje se tiču usklađivanja s direktivom Europske unije, nego je bilo i drugih izmjena i dopuna. Tu zapravo počinje i najveći problem zakona kakvog ćemo imati prilike vidjeti jer nakon čini mi se 7 ili 8 izmjena ili dopuna ovaj zakon trebate vodič da bi ga mogli primijeniti i shvatiti.

U tom smislu bi bilo izričito uputno da se čim prije izradi pročišćeni tekst zakona. Dobro je isto tako i pozdravljamo u klubu HDZ-a povlačenje u odnosu na prvo čitanje zakona, povlačenje nekih odredbi koji su išli za time da recimo ministrica kulture imenuje sve članove Vijeća za kulturna dobra. Smatramo da je to dobro da je to izbačeno Isto tako su neke druge primjedbe koje su uvažene u ovom drugom čitanju zakona na neki način bolje. Znamo da nije idealno kad u vijeću imate ravnatelja Nacionalne sveučilišne knjižnice, kad imate predsjednika Hrvatskog restauratorskog zavoda jer to otvara uvijek one diskusije o potencijalnom, eventualnom sukobu interesa da to tako nazovemo, mada ako se netko zalaže za svoju instituciju smatram da to i nije nešto nešto što bi podrazumijevali pod sukob interesa ali to se može riješiti na puno elegantniji i drukčiji način, a to je način za koji postoji zakonska mogućnost, a to je prihvaćanje višegodišnjih projekata upravo od tih institucija. Znači da te institucije u razgovorima s ministarstvom na nekoj tematskoj sjednici vijeća predlože određeni korpus projekata od izrazitog nacionalnog značaja koji će biti financiran kroz 3 godine i automatski onda predstavnici tih institucija koje u sebi imaju koncentriranu stručnost i znanje više o takvim stvarima na vijeću praktički ne raspravljaju nego svake 3 godine ako ti projekti postanu … strateški strateški u tom smislu. Također pozdravljamo isto tako recimo nedavno završen projekt knjižnice u Pleternici. Smatramo da je to dobar posao i voljeli bi kad bi imali prilike vrlo brzo čestitat na završenju knjižnice u Požegi. Voljeli bi isto tako kad bi mogli čestitati završetak muzeja u Metkoviću koji nije dovršen, muzeja … na Lošinju, voljeli bi kad bi konačno mogli vidjeti početak radova vezan za Državni arhiv u Kerestincu. Voljeli bi kad bi mogli konačno vidjeti nešto vezano za početak radova Hrvatskog povijesnog muzeja, zemlje koja je ušla u Europsku uniju da mi nemamo adekvatan centralni nacionalni povijesni muzej izrazito bi volili da to ne ide preko sustava javno-privatnog partnerstva jer preko sustava javno-privatnog partnerstva na način kao što se to spominje u kuloarima Ministarstva kulture će nas taj projekt koštati tri puta više, a smatramo da i za Državni arhiv Kerestinec i za Hrvatski povijesni muzej uz pravilno pripremljenu dokumentaciju itekako postoji mogućnost da se ta sredstva iznađu u europskim fondovima. Možda je prilika kad razgovaramo o ovim izmjenama i dopunama ovog zakona je da se malo prisjetimo i proračuna Ministarstva kulture za iduću godinu. Nominalno se vidi povećanje i nominalno se isto tako vidi povećanje na stvarima koje bi trebale se ticati obnove bilo pokretne ili bilo nepokretne kulturne baštine. Za tri godine ove Vlade i aktualne postave u Ministarstvu kulture smatramo da je to ipak premalo. Podsjetit ću na izuzetno dobar projekt …/Govornik se ne razumije./… Hana, on je praktički počeo 2011. godine. Od ciljanih, pojedinačnih projekata na obnovi baštine koji privlače sredstva EU tek sad nam se pojavljuje projekt na Cresu u palači Moise koji je isto tako već bio zacrtan u programima 2010. i 2011. preko Programa Vijeća Europe koji se odnosi na rehabilitaciju arheološke, arhitektonske baštine jugoistočne Europe. Dakle i drugih projekata u ovom trenutku ne možemo vidjeti. Spominje se da će to biti Rikard Benčić u Rijeci, upravna zgrada, stara upravna zgrada šećerana. Ovdje su predviđena određena sredstva pod operativnim programima učinkovitih ljudskih potencijala i isto tako na stavci za nepokretna kulturna dobra. Međutim, za sve to još treba osmisliti programe i pripremiti adekvatnu projektnu dokumentaciju kako bi se to trebalo napraviti. Tužno je da s time idemo u trećoj godini mandata, a mogli smo u prvoj. Dakle i Cres i Benčić su već mogli biti na pola gotovi. To je glavni strukturalni problem. Glavni strukturalni problem također vezano uz ovaj zakon je, da još uvijek na digitalnom registru koji je napravljen i koji postoji potencijalni investitor koji želi uzeti u koncesiju određeno kulturno dobro ne može na web stranici vidjeti što smije, što ne smije. Ako postoji digitalni registar koji u sebi ima dovoljno podataka i on postoji, on je napravljen 2011. godine, 2012. godine je promoviran, on postoji. Na njemu su načelno popisana sva kulturna dobra. I postoji jedna rubrika koja govori o tome šta se s tim kulturnim dobrom bi eventualno smjelo ili ne smjelo. Ako sam ja potencijalni investitor koji želi uzeti jednu zagorsku kuriju, jednu utvrdu na Hvaru u koncesiju da li ja smijem tamo uvesti struju, koju namjenu smijem napraviti? Da li smijem postaviti tamo ugostiteljske sadržaje? Kako provesti sanitarni čvor? Onda bi, kad bi to postojalo onda bi sustav dugoročnih koncesija imao smisla. To po našem dubokom uvjerenju može i mora odraditi Služba zaštite kulturne baštine. Naravno da oni to ne mogu napraviti u prvoj godini za sto objekata, ali neka učine u svakoj županiji za jedan. Za jedan prve godine u svakoj županiji. To je dvadesetak objekata. Da u prvoj godini za deset njih nađete dugoročnog koncesionara već ste nešto učinili. već ste nešto učinili. Dokle god investitor koji krene u koncesiju jednog takvog objekta zapravo ne zna šta s njim može i da li može. Dokle god mu je to još uvijek prijetnja iza ugla, dok nema razjašnjenju platformu žali bože unošenja promjena izmjena i dopuna u ovaj zakon. Također, usluga državne uprave u tom smislu bila bi puno transparentnija na taj način, jer ako služba i resorno Ministarstvo kulture objavi transparentno šta se u kojem slučaju smije ili ne smije, šta se očekuje u tom smislu bi to sve skupa bilo i puno transparentnije i puno učinkovitije. Manje bi predmeta bilo i na Vijeću za kulturna dobra, jer Vijeće za kulturna dobra ne bi moralo one rubne situacije da tako kažem donositi odluke koje mogu biti na neki način i presedanske. Dakle, u tom smislu ovo drugo čitanje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara je bolje od onog prvog prijedloga kojeg smo imali ovdje u prvom čitanju. Međutim, volili bi isto tako u klubu Hrvatske demokratske zajednice da se vidi i raspravi na stručnim tijelima ministarstva u Hrvatskom restauratorskom zavodu sve ovo što govorimo. Jer smatramo kad bi se uvažile i ove dodatne naše primjedbe da bi zakon da bi zakon bio bolji i da bi se on u praksi pokazao adekvatnim. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Đurđica Plančić. Izvolite kolegice.

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara raspravili smo na 13. sjednici i usvojili ga 15. srpnja 2014. godine. Klub SDP-a je u toj raspravi podržao donošenje zakona ocijenivši predložene izmjene i dopune značajnim korakom u nastojanju da se zakon poboljša, da se učini što životnijim, a da se zaštita kulturnih dobara učini što efikasnijom i učinkovitijom. Ocijenili smo također pozitivnim želju da se izmjenama olakša stavljanje tih dobara u gospodarsku funkciju što se postiže prvenstveno njegovim usklađenjem sa Zakonom o koncesijama i produljenjem vremena na koji se ta koncesija može dati. Pored toga izvršeno je usklađenje sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju a riješena su i druga pitanja koja su se pokazala u praksi nedovoljno ili neadekvatno uređene. Posebno bih izdvojila detaljnije uređenje obveza i postupaka investitora kada pristupa zahvatu na kulturnom dobru kao i postupanje nadležnih tijela u slučaju kada investitor ili izvođač radova poduzme radnje bez propisanih dokumenata za gradnju ili protivno istima čime se željelo zapravo promptno zaustaviti takvo djelovanje. Zakon je dopunjen novim odredbama koje reguliraju nadzor nad prometom pokretnih kulturnih dobara kako bi se spriječila nelegalna trgovina tim dobrima. Sve ove intervencije klub SDP-a je podržao. A sada bih se zadržala i osvrnula na promjene koje su nastale u odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja. U prvom redu konačni prijedlog usklađen je sa Direktivom 2014/60 EU Europskog parlamenta i vijeća od 15. srpnja 2014. o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice EU i o izmjeni Uredbe EU br. 1024/2012. Tako su izmijenjeni članci kojima je propisan postupak i uvjeti povrata tih predmeta nezakonito iznesenih s područja države članice EU ako se one nalaze na području RH kao i povrata tih predmeta koji su nezakonito izneseni s područja RH. Uvažavajući primjedbe iznesene u raspravi kao i mišljenja nadležnih saborskih odbora predlagateljica je odustala od ranije predloženih izmjena u sastavu i načinu imenovanja članova i nadležnosti Hrvatskog vijeća za kulturna dobra. Tako će vijeće u sadašnjem sastavu nastaviti s radom te će i nadalje biti nadležno davati prethodno mišljenje u postupku utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra. U konačnom prijedlogu zakona nije predloženo nitijedno izuzeće od obveze osnivanja zakonskog založnog prava kao osiguranja naplate uloženih sredstava iz javnih izvora. Nadalje, dodatno su nadopunjene i jasnije formulirane odredbe o pravu prvokupa te uvjetima davanja koncesija unutar zaštićenog područja prirode. Posebno bih pohvalila dopunu odredbi koje preciziraju i definiraju izradu i potvrdu konzervatorskog elaborata te utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole. U konačni prijedlog uvrštena je i odredba kojom se produžava sadašnji način plaćanja neizravne spomeničke rente i tako će i nadalje do 31. prosinca 2015. godine spomeničku rentu plaćati samo pravni i fizičke osobe koje obavljaju određene profitabilnije djelatnosti dok će zbog olakšanja uvjeta poslovanja brojni gospodarski subjekti i dalje biti oslobođeni ove obveze. Kao što sam i na početku rekla ocjenjujemo predložene izmjene i dopune značajnim napretkom u skrbi o kulturnim dobrima pa će naš klub podržati njegovo donošenje. Klub SDP-a podržava i predloženi amandman Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, a koji se odnosi na to da se njime daje primjeren značaj jednoj specifičnoj struci krajobraznoj arhitekturi. Sudjelovanje krajobraznih arhitekata u izradi konzervatorskih elaborata smatramo vrlo važnim, a po našem mišljenju trebalo bi biti i obvezno kada se radi o spomenicima parkovne arhitekture kojih na sreću u RH ima jako puno. I na kraju teško je ne složiti se s ocjenom da imamo dobar i sveobuhvatan zakon, a i da predstoji još puno rada na njegovoj primjeni u praksi. Tu naročito mislimo na ujednačavanje prakse u postupanju nadležnih tijela u svim postupcima te boljoj i efikasnijoj koordinaciji različitih tijela javne uprave tj. općenito na podizanju odgovornosti svih sudionika u postupku zaštite našeg iznimnog kulturnog blaga. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Sonja König. Hvala vam lijepa poštovana potpredsjednice naše Sabora, poštovani zamjeniče ministrice sa kolegom, kolege i kolegice. Klub HNS-a će podržati predloženi zakon, odnosno dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. O razlozima tomu u prilog govorili smo i nedavno navodeći probleme s kojima se suočavamo i zbog kojih se između ostalog mijenja zakon, a to su različita pravila koja se odnose na iste ili vrlo slične vrlo slične stvari, odnosno različito provođenje istih odredbi u praksi ili u različitim dijelovima naše zemlje. Ovim prijedlogom zakona na području cijele Hrvatske njegove odredbe provodit će se isto što je i zapravo jedino pravedno i pravilno i korektno. Korektno je i logično da ovaj zakon uskladimo s drugim zakonima i s drugim propisima što ćemo njegovim donošenjem i učiniti. Usklađujemo ga naime kao što su rekli i moji prethodnici sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju kao i s Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja ove godine. Zakon dodatno uređuje stavljanje kulturnih dobara u funkciju i to mu je i jedna od temeljnih svrha i to mu je jedna od temeljnih ideja. A ideja je i da se one koji kulturno dobro na bilo koji način koriste uputi u njihovo očuvanje. Naime, propisuje se primjerice ovim zakonom da obavijest o namjeri davanja koncesije pored podataka propisanih Zakonom o koncesijama mora sadržavati i uvjete zaštite i očuvanja kulturnih dobara te načine njihove provedbe od strane koncesionara. Smatramo to dobrim rješenjem jer su u startu time poznata pravila i uvjeti korištenja i očuvanja kulturnih dobara kako uostalom treba i biti. Jer možemo mi danima govoriti o vrijednostima, o bogatstvu i značaju kulturnih dobara ali ako ne propišemo, ali ako ne uredimo, ako ne odredimo načine i uvjete njihovog korištenja nećemo napraviti dovoljno u njihovom očuvanju a ovim dopunama zakona činimo upravo to propisujemo postupke kojima se kupuju, prodaju, zemljišno-knjižno upisuju, dograđuju, izvlašćuju, daju u koncesiju ili na bilo koji drugi način koriste kulturna dobra zato će klub HNS-a kao što smo i najavili ovaj prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i podržati. Hvala lijepa. Uvažena kolegice, rekli ste da će se sada zakon provoditi jednako na čitavom teritoriju RH. I dosada se I dosada se provodio jednako na čitavom teritoriju RH, međutim zbog raznolikosti, kulturnih dobara, od dubrovačkog primorja, otoka, Slavonije, Hrvatskog zagorja jednostavno je nemoguće propisati neke procedure. Potpuno je drukčija metodologija obnove Velikog Tabora od Kule Kamelengo u Trogiru ili recimo od obnove i rada u Starigradskom …/Govornik

prethode zaštitno istraživački radovi koji onda određuju metodologiju obnove. Poštovana kolegice, ovaj zakon sam po sebi neće naći niti jednog koncesionara za kulturno dobro, niti jednog jedinog zapamtite što sam vam rekao. Naći će ga samo jasna, stručna predložena platforma šta se na pojedinom kulturnom dobru i na koji rok smije. I onda kad investitor ili koncesionar vidi to, a to po meni i po nama je korak koji treba uslijediti nakon ovog zakona aktivnošću službe, tada tek se možemo nadati da ćemo za pojedino kulturno dobro dobiti koncesionare. Kad će on znati da pored neke kurije možda može napraviti teniski teren, kad će znati da tu …/Govornik se ne razumije./… može organizirati u bolnici B tipa, ili da može tamo napraviti wellnes centar, kad će to znati, da to u toj kuriji može, u nekima neće moći, jel su toliko vrijedne da zaslužuju biti samo muzej. Ali nekima će se moći dati takva namjera, ali to moraju propisati službe i to će biti inicijalni početak bilo koje koncesije.

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora. Kolega Mesić, ne različito se provodio ovaj zakon zato što su različiti zemljišno-knjižni odjeli odnosno sudovi, odnosno oni koji su provodili zakon različito tumačili ovaj zakon. Ovim zakonom će se to promijeniti. Hvala Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, zahvaljujem svima koji su sudjelovali i u današnjoj raspravi, a posebno bi zahvalio svim odborima i pojedincima koji su sudjelovali u prvom, odnosno u raspravi između prvog i drugog čitanja. Upravo kao što ste i svi spomenuli u konačnom prijedlogu zakona uvažene su praktički primjedbe i mišljenja mjerodavnih odbora Hrvatskog sabora te primjedbe iznesene u raspravi u Hrvatskom saboru tijekom prvog čitanja. Tako da uistinu držimo da je ovaj tekst usklađen, rekao bih sa gotovo svim čimbenicima ovoga Sabora. Samo da kolegi Mesiću odgovorim. Mislim da što se tiče pročišćenog teksta ovog zakona moguće je da se takva verzija napravi i ovdje u Saboru dakle putem preko Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, dapače. Držimo da će izmjene i dopune ovoga zakona doprinijeti lakšem uključivanju nepokretnih kulturnih dobara u projekte tzv. velikih investicija jer je ipak tu tijek postupaka pojednostavljen sada. Spomenut ću, koliko god to nepopularno zvučalo kulturnjacima, pa možda i meni samom, da je odricanje od spomeničke rente i u 2015. godini će donijeti gospodarsko privrednim subjektima oko 40 milijuna kuna više u njihovim financijskim portfeljima. I što se tiče prioritetnih projekata i investicija za 2015. godinu rekao bih da se upravo lista projekata Ministarstva kulture, prioriteta podudara s onim što i kolege zastupnici danas su govorili, tj. Muzej u Metkoviću kojeg očekujemo već u prvom kvartalu slijedeće godine da bude dovršen i spreman za otvaranje. To je apsolutno Muzej hrvatskoga aproksiomena u Malom Lošinju, to je i Vučedolski muzej arheologije znači arheološki lokalitet važan za sve nas, to je sasvim sigurno i Hrvatski povijesni muzej za kojeg očekujemo u idućoj godini da počnu i radovi. Evo zahvaljujem. Kolega Crnogorac jeste se vi javili za repliku? Ne. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo u petak. Sad ćemo Hvala Hvala